Hrvatskoj u 2009. godini Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 111. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za obitelj, mladež i šport i Odbor za unutarnju i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi redovito godišnje Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2009. godinu. Na ovo opsežno izvješće koje praktički daje sve podatke za cijelu 2009. godinu i prikazuje stvarno stanje izvukli bi samo određeno možda indikativne brojke i indikativna dijela izvješća koje može na neki način dočarati kakvo je stvarno stanje u ne samo provedbi Nacionalne strategije već uopće o zlouporabi droga u RH. Tako Tako dozvolite sljedeće: do kraja 2009. godine u Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga po Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji vodi registar ukupno je registrirano 29 tisuća To je u odnosu na raniju godinu povećanje za negdje oko 6,2%. Od tog broja osoba tijekom 2009. godine na liječenju je bilo 7 tisuća od kojih 18% ili 1460 se prvi puta javlja na liječenje. Ukupan broj liječenih ovisnika je povećan u odnosu na 2009. godinu, međutim smanjenje koje se vidi je pojava novih osoba u sustavu dakle liječenja gdje je tendencija koja se od 2008. godine i 2007. prati gdje je udio novo liječenih u ukupnom broju liječenja bio 22% on je 2009. godine pao na 18%. Zbog zlouporabe opijata tijekom 2009. godine na liječenju je bilo 6 tisuća od kojih je 667 osoba bilo prvi put na liječenju što čini oko 10% dakle svih osoba koji su bili na liječenju zbog zlouporabe opijata. Prema podacima o broju ukupno liječenih na 100 tisuća stanovnika od 15 do 64 godine, a u odnosu na županije najviša stopa liječenih je u Istarskoj županiji, slijede potom Zadarska i Grad Zagreb. Međutim, kad se gledaju opijatske ovisnosti tada je na prvom mjestu Istarska županija, nakon toga Zadarska te Šibensko-kninska županija i potom Grad Zagreb. Prosječna dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva ovisnosti je 16 godina, a prosječna dob prvog uzimanja heroina je 20,3 godine dok je za intravensko uzimanje 21,2 godine. Prosječna dob prvog javljanja na tretman i na liječenje je 26,2 godine. Sa određenim dakle zadovoljstvom možemo reći da je broj smrti zbog predoziranja u 2009. godini manji, odnosno 89 osoba umrlo je zbog posljedica predoziranja dok je 2008. godine od predoziranja umrlo 116 ljudi. Ukupan broj ovisnika koji su na odvikavanju i rehabilitaciji u terapijskim zajednicama u 2009. godini bio je 1137 što predstavlja jedan pad u odnosu i na 2008. i na 2007. godinu. Epidemiološka slika ovisnosti u RH upućuje ustvari na određenu stabilnost u sustavu i potrebu nastavka primjene preporuka Nacionalne strategije. U 2009. godini izvršeno je 5 tisuća 246 zapljena svih vrsta droga što predstavlja smanjenje od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvaren je značajni pomak u količinama zapljene droga tipa hašiš i marihuana što je veća zapljena od 2008. godine te su održana 4 spaljivanja u Našice Cementu pri čemu je spaljeno više od 5 tona droge. 2009. godine evidentirano je 7 tisuća i 063 kaznena djela vezano uz zlouporabu i krijumčarenje droga. Za počinjena kaznena djela je prijavljeno 5 tisuća i 019 osoba što je nešto manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2008. godine. Podnesene su 4 tisuće 550 prekršajnih prijava, što je isto tako određeni pad broja prekršajnih prijava u odnosu na 2008. godinu. U 2009. godini za sve modalitete kaznenog djela za uporabe droga osuđeno je 2 tisuće 790 punoljetnih osoba, dok je optuženo 18% manje osoba u odnosu na 2008. godinu. I kod maloljetnika se uočava daljnji pad maloljetničkog kriminaliteta vezanog uz uporabu droga. Dok je 2008. godine bilo prijavljeno 218 maloljetnih počinitelja tih kaznenih dijela tijekom 2009. godine prijavljenih je 206 od čega je 158 maloljetnika bilo privedeno za najblaži oblik tog kaznenog djela odnosno posjedovanje droga za vlastitu uporabu. Broj zatvorenika ovisnika o drogama s izrečenom i bez izrečene mjere liječenja upućenih na izvršavanje kazne zatvora posljednjih 10 godina kontinuirano je u porastu. No, 2009. godine se primjećuje određeni pad u odnosu na prethodnu godinu i to za 18%. U RH za provedbu programa prevencije i suzbijanja zloporaba droga odnosno provedu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporaba droga i Akcijskog plana utrošeno je u 2009. godinu ukupno 87,4 milijuna kuna a iz županijskih proračuna dodatnih 11,98 milijuna kuna što u ukupnom iznosu predstavlja 99,4 milijuna kuna, za 6,8% više nego godinu ranije. Od značajnih aktivnosti treba istaknuti da je Hrvatski sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporaba opojnih droga, kojem je brisana terminologija opojno, uspostavljen je novi sustav nadzora nad prekursorima te skraćeni rokovi za uništavanje oduzetih droga na način da se droga može uništiti i nakon provođenja provođenja nužnih dokaznih radnji. Nastavljena je provedba projekta resocijalizacije ovisnika o drogama. Od početka projekta izvršeni su profesionalno usmjeravanje i procjena radne sposobnosti za 167 liječenih ovisnika, a u obrazovanje i školovanje uključeno je 78 liječenih ovisnika. Ukupno je zaposleno 41 liječeni ovisnik. Za provedu resocijalizacije dodatno je utrošeno 4 milijuna kuna. Završeni su pregovori u punopravnom sudjelovanju RH u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, te je parafiran sporazum s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama i potpisivanje se očekuje do kraja ove godine. U cilju intenziviranja provedbe i preventivnih aktivnosti obrazovnom sustavu izrađen je Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno obrazovnom sustavu, te djece i mladih u sustavu socijalne skrbi za razdoblje 2010.-2014. godine koje je Vlada prihvatila ove godine u lipnju. Ovo je prvi dokument koji objedinjuje preventivne strategije koje imaju za cilj suzbijati i sprečavati pojavu svih oblika ovisnosti među djecom i mladima, te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti što uključuje prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu, pušenju, internetu, klađenju i svih drugih vrsta kod ovisnosti djece. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za unutarnju i nacionalnu sigurnost? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo izvješće je sveobuhvatno i konkretno prikazuje stanje vrlo korektno također zloporabe droga u Hrvatskoj, međunarodne trendove, epidemiološko stanje i kretanje suzbijanja zlouporaba droga. Vidjeli smo kroz izvješće da su podaci o liječenim osobama, zatim kretanje kriminaliteta kao što je utvrđen i presjek aktivnosti u području suzbijana zlouporabe droga, prevencije i liječenje ovisnosti, sve aktivnosti koje su provodila sva ministarstva, lokalna i regionalna samouprava, međunarodna suradnja, udruge i terapijske zajednice tijekom 2009. godine. Isto tako je potrebno kazati da od 2000. godine Ured za suzbijanje zloporabe droga izvješćuje o provođenju nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijana zloporaba droga. U 2009. godini je za 6,2% veći broj osoba liječenih zbog zloporabe psihoaktivnih droga odnosno kao što je i državni tajnik malo prije kazao da je ukupno od strane Zavoda za javno zdravstvo registrirano 29 tisuća 120 osoba. Upozoravajuća je registracija mlađih od 14 godina koji su ušli u sustav liječenja doduše najviše ih je radi marihuane, ali i onih koji koriste više droga. Broj svih osoba u tretmanu u sustavu zdravstva je relativno stabilan. Ukupan broj liječenih ovisnika u 2009. godini povećan je za 2,9% i to predstavlja lagani porast u odnosu na 2008., a liječeni ovisnici za opijate je veći za 6,7%. Ukupan broj ovisnika na odvikavanju i rehabilitaciji u terapijskim zajednicama u 2009. godini je najmanji od 2005. godine. Uočava se također porast liječenih među tzv. vikend konzumentima. Učestalost liječenja radi zloporabe opijata i dalje se povećava. Najvišu stopu liječenih zbog opijatske ovisnosti na 100 tisuća stanovnika kao što je opet ću reći gospodin državni tajnik kazao imaju Istarska županija, zatim Zadarska, Šibensko-kninska i grad Zagreb. Prosječna dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva ovisnosti je 16 godina i to je zabrinjavajuće, a registrirano je i 13 maloljetnika mlađih od 14 godina života u sustavu liječenja. Zabilježen je porast broja liječenih zbog zloporabe amfetaminima. Alarmantna je također i činjenica da od prvog uzimanja nekog sredstva do liječenja protekne između 6 i 7 godina. I to je već godinama konstanta. Broj umrlih od 2007. godine je u pad, broj smrtnih slučajeva radi predoziranja se smanjuje. Umrle osobe prosječno su bile liječene 9 godina. Epidemiološka slika ovisnosti u Hrvatskoj upućuje na stabilan sustav i potrebu nastavka učinkovite primjene preporuka nacionalne strategije. Iz izvješća je također razvidno da su sva resorna ministarstva aktivno provodila mjere nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zloporabe droga. Uočen je i iskorak u značajnim financijskim potporama od strane lokalne i regionalne samouprave u provedbi Programa borbe protiv ovisnosti. Nešto je manje kaznenih djela vezanih uz zloporabu droga i krijumčarenje nego u protekle tri godine. Za 10,8% je i manje zapljena nego 2008. godine. Uočen je i pad maloljetničkog kriminaliteta vezanog uz zloporabu droga. Bilježi se i pad broja zatvorenika ovisnika o drogama kao i pad broja ovisnika u zatvorskom sustavu kojima ranije nije bila izrečena sigurnosna mjera liječenja. Zakonom o suzbijanju zloporabe opojnih droga kojega smo donijeli prošle godine brisan je termin opojno, uspostavljen je novi sustav nadzora nad prekursorima i određen kraći rok za uništavanje oduzetih droga. Nastavljena je i provedba projekta resocijalizacije ovisnika, a radi učinkovitije provedbe preventivnih aktivnosti u obrazovnom sustavu izrađen je Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade, kao i za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi i to za razdoblje od 2010. do 2014., a koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila 4. lipnja ove godine. To je prvi dokument koji objedinjava strategije kojima je cilj suzbijati sve pojavne oblike ovisnosti među djecom i mladima, kao i rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti. Taj dokument uključuje prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu, pušenju, internetu, klađenju i drugim ovisnostima kod djece i mladih. 2009. godine je veliki porast preventivnih aktivnosti vezanih uz uporabu droga u prometu. Isto tako, izvješće ističe da se svaki dan susrećemo sa novim vrstama droga i novih oblika krijumčarenja. To nas upućuje na sivu zonu isto tako nove napore na drugoj strani, iznalaženja novih metoda, naročito preventivnih. To je moguće jedino zajedničkim naporima svih aktera, koordiniranim djelovanjem kako na nacionalnoj tako i na razini lokalnih zajednica. Na kraju, kolegice i kolege, klub HDZ-a podržava izvješće. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu treba i daje odgovor o uspješnosti ili neuspješnosti djelovanja svih subjekata koji su imali utjecaj na dva osnovna cilja koji su se postavili Nacionalnom strategijom i Akcijskim planom, a to su smanjenje ponude droge i smanjenje potrošnje droge. Izvješće je podastrlo niz podataka koji nažalost imaju trend rasta, ali u negativnom smjeru pa generalno moramo konstatirati da nismo uspjeli u suzbijanju zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, bez obzira što na nekim područjima bilježimo i neke pozitivne pomake. Podaci govore da u Republici Hrvatskoj imamo u 2009. godini 6,2% više liječenih osoba zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, 2,9% više liječenih ovisnika. Među liječenim osobama ima 80,8% opijatskih ovisnika što je opet 3,1% više nego 2008. godine. Po broju liječenih ovisnika Istarska i Zadarska županija zauzimaju prva dva mjesta. Dalje se u izvješću spominje da su gradovi i županije u 2009. iz svojih proračuna izdvojili 34,3% 34,3% više sredstava za provedbu Programa prevencije ovisnosti. Pojačale su se aktivnosti socijalnih ustanova i sve to skupa nije rezultiralo padajućim trendom u ponudi i potražnji droga. Samo je 16 godina prosječna dob prvog uzimanja sredstava ovisnosti, a 10 godina je u prosjeku potrebno da se stigne do prvog liječenja. U 2009. godini liječeno je 13 osoba mlađih od 14 godina. Dobar je podatak da se smanjuje broj smrti zbog predoziranja. U terapijskim zajednicama ima manje ovisnika na odvikavanju i rehabilitaciji i mislim da to nije dobra situacija jer nam kao što podaci govore ukupan broj ovisnika raste. Gdje su, tko ih je zbrinuo. 9,64% je u dio kriminaliteta iz oblasti zlouporabe droga u ukupnom kriminalitetu i nešto je manji od prethodnih godina. Tek je ove godine, dakle 2010. prihvaćen Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu koji objedinjuje prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu, pušenju, internetu, klađenju i ostalim ovisnostima. Mi u klubu HNS-HSU-a suglasni smo oko zbrinjavanja ovisnika koji čine izdvojenu grupaciju bolesnih ljudi. Svaki oporavak i povratak ovisnika u normalan život opravdava svaki novac i napor uložen u izlječenje i u tome treba ustrajati. Ali preventiva, i to kvalitetna preventiva, jeste zadaća i prava briga države za zdravu mladež Hrvatske o kojoj ovisi budućnost naše zemlje. Broj rođenih u našoj zemlji pada, dakle sve je manji broj mladih građana Republike Hrvatske koji su izloženi sve snažnijem djelovanju narko marketinga čiji proizvodi čine nesagledivu štetu mladima, ali i ali i društvu u cjelini. Droga je nažalost svoje tržište i konzumente našla kako u gradovima tako i u ruralnim dijelovima naše domovine. Pad cijena droga, posebice plesnih, nalazi sve više korisnika čija je starosna dob sve niža, sve su mlađi. Iz ovoga slijedi zaključak, nemamo dovoljno kvalitetne mehanizme za zaštitu od zlouporabe droga kod učenika osnovnih i srednjih škola kojih kao što sam već spomenula zbog nataliteta je svake godine sve manje i manje. U pravoj i učinkovitoj prevenciji mora učestvovati i škola i roditeljski dom. Ni jedni ni drugi nisu ispunili zadaću, jer da jesu imali bismo padajući trend u pokazateljima. Gdje leže razlozi u nepreveniranju kako roditelja tako i nastavnog osoblja. Ima ih više. Ali glavni je po nama razlog neznanje. Alarmantan je podatak iz jedne ankete koja je pokazala da 80% roditelja djece osnovnih i srednjih škola ne zna od čega se sastoji joint ili kako izgleda primjerice tableta ecstasya. To neznanje da prostor dilerima i ovisnicima koji rado i predano pružaju iskrivljenu sliku o drogama znatiželjnim i naivnim mladim ljudima, a rezultate kolegice i kolege nalazimo u podacima ovog Izvješća. Ti rezultati nameću pitanja. Prije svega postavlja se pitanje odgovornosti svih čimbenika koji učestvuju u suzbijanju zlouporabe droga. Postavlja se pitanje kvalitete i definiranja zadaća programa sviju koji su pozvani raditi na ovom području. To mislimo naravno na ministarstva, državne ustanove, obitelji, škole itd. Postavlja se pitanje kontrole provedbe svih zadaća. Na kraju postavlja se pitanje financiranja. Sve karike koje nisu odgovorile zadaći trebaju položiti račun zašto to nisu napravili. Treba ih se mijenjati ili ih se treba ukinuti. Iz Izvješća je vidljivo da smo u prošloj godini na ovom području uložili nešto manje od 100 milijuna kuna ili je to ukupno povećanje od 6,8%. Zauzvrat nismo dobili rezultate koje bi trebali dobiti ili koje smo očekivali. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo ja ću ovako početi najprije sa ovim citatom sa strane 9. citiram da podaci o proizvodnji droge iz Izvješća o stanju droge ujedinjenog tog Ureda za droge i kriminal za 2009. pokazuje smanjenje od 19% u uzgoju makova u Afganistanu, te smanjenje od 18% u uzgoju koke u Kolumbiji. To je gotov citat. Znači, 150 hiljada vojnika znači NATO-a u Afganistanu, među njima i gotovo ne znam sada, 300, preko 300 hrvatskih vojnika uspjelo je smanjiti uporabu, tj. uzgoj tog maka za svega 18%. I onda si čovjek normalno postavlja pitanje što naši mladići uopće traže tamo u Afganistanu kada ionako znamo da je NATO misija izgubljena, a proizvodnja maka nije ni gotovo taknuta. Hajde sad toliko za uvod, ali idemo dalje. Na strani 11. govori se jasno droga je problem i u Europi. U Europi barem 74 milijuna ljudi, citiram "probalo je kanabis tj. marihuanu, anfetamin u Europi koristilo je barem 3,5% ljudi, kokain je koristilo u Europi barem 13 milijuna ljudi." Evo toliko o Europi kojoj težimo! daleko od toga da su svi u Europi jasno drogirani, ali šta ćemo to je statistika koja može varati. Na žalost ono što nas treba zapravo brinuti je to što ni u Hrvatskoj nije znatno bolje. U Hrvatskoj imamo 29120 registriranih ovisnika. Sve više mladih ljudi je na tim teškim drogama. Kako se naprosto protiv toga boriti, kako se tome suprotstaviti. Moj bi prijedlog bio, ne znam da li je to već negdje uvedeno da imamo obavezno ili obvezatno svejedno testiranje kako u školama, na fakultetima, pri svakom sistematskom pregledu, pri zapošljavanju, u prometu, ne znam pri polaganju vozačkog ispita itd. itd. Da li bi to testiranje koštalo? Jasno da košta, ali po mom sudu to bi u ovom trenutku možda bila jedna od najisplativijih investicija u Republici Hrvatskoj. Kod dobi, znači kada govorim o drogi tu je zapravo riječ o populaciji od 20 do 35 godina. Na strani 24. se doslovce kaže da ja to, odnosno 25. citiram: "Da u 7 županija broj ovisnika na 100 hiljada stanovnika viši je od prosjeka Hrvatske." I ono što me naprosto žalosti na prvom mjestu Istarska županija 572,7 ali nema veze da li je riječ o Istri ili nekoj drugoj županiji ili gradu. Na drugom mjestu tu je Zadarska županija 517, pa grad Zagreb, Dubrovačko-neretljanska županija, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska znači su iznad tog republičkog prostora. Znači Županija istarska još jedanput kažem na prvom mjestu u Hrvatskoj što će reći da dole postoji ozbiljan problem. Zašto? Kako? Da li je tamo možda bolja prevencija pa se sve bilježi? Da li je tamo lošiji rad recimo policije? Ne nije, dapače, kasnije ću to i dokazati. Da li je veći standard? Ja mislim da to uopće nije ni bitno kada je riječ o toj drogi ne znam, ali znam da kada je riječ o ovisnosti Istra zasigurno ima problem. Imaju svi, ali Istra možda je tu na prvom mjestu i tu ne treba bježati od istine. Čitam jučer, prekjučer negdje alkohol veći problem od droge. Ne znam, glupost. Jasno i alkohol je problem, ali droga je ipak nešto drugo. Ako postoji volja, ja mislim da se to rješava između ostalog i policijom i jednim posvemašnjim nacionalnim konsenzusom koji zasigurno postoji. Tko ima utjecaj na policiju? Država. Od 1400 policajaca u Istri ne znam možda je 400, možda je 500 Istrijana. Nije to bitno. Pozivam evo i sa govornice Istrijane da se jave u policiju itd. Ali šta ćemo kada naši ljudi neće, neće i neće. Ima za to i puno razloga o kojima ja sad neću, ali smatram da problem sigurno kada je riječ o ovisnosti u Istri postoji i da se njime treba baviti prije svega obitelj. Ali šta ćemo kada obitelj zadnja dozna. Malo prije je moja prethodnica rekla da ulazak u svijet droge de facto započinje sa 16 godina. Treba se time baviti razumljivo i škola i policija, odnosno država, i lokalna samouprava, i sudovi, itd., I po treći put ću kazati, kada je riječ o mojoj županiji, da imamo problem, pa možda iako je sustav kada je riječ o toj prevenciji na neki način bolje organiziran, ali hrvatski prosjek je 209, u Istri 529 ovisnika na 100 tisuća stanovnika. Strana 32., tu se kaže da prosječna dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva 2002., bilo je 16 godina pa smo tamo 2007., 2008., pali na 15,9, danas je to opet 16 godina. Prosječna dob prvog uzimanja heroina 2002. bila je 19,9 godina, danas je 20,3, to se malo diže. Prosječna dob uzimanja ne znam čega to je i.v., znači 21,2 godine. Prosječna dob prvog javljanja na tretman, ranije je bilo 24,9 godina, a sad je 26,2 godine. I broj godina od prvog uzimanja bilo kojeg sredstva do prvog dolaska na liječenje, ranije je bilo 8,9 godina, sada je 10,2 godine. Bilo bi idealno kad bi se ti rokovi na neki način jasno Kako se znači protiv toga boriti, mislim da je to bit, međutim da problem bude puno ozbiljniji vide se ovdje na strani 39, a to je broj umrlih prema županiji u godini godini smrti 2000.-2009. Ono što treba biti pošten i priznati da se taj problem u Hrvatskoj, znači generalno gledano ipak na neki način smanjuje. Mi smo imali slučaj da je 2007. preminulo čak 165 osoba, 2008. 116, a 2009. 89 osoba. Ogroman je to normalno problem, ali kako to npr. izgleda u Županiji istarskoj. Mi smo 2007. imali 17 preminulih, 2008. četiri, 2009. 13 13 preminulih, što će reći da smo možda jedina županija u kojoj je broj smrtnih slučajeva bio 2009. veći no što je bio 2008. godine. od 2007. znači nikada više smrtnih slučajeva. Rekoh u Hrvatskoj se broj broj ovisnika, tih smrtnih slučajeva smanjuje, u Hrvatskoj evo možemo reći da 89 smrtnih slučajeva nije zabilježeno od 2001. godine, što će reći da je riječ o velikom, pod navodnicima velikom uspjehu, u Istri na žalost imamo više smrtnih slučajeva nego u godinu dana ranije, više nego ijedne godine do 2007. Jasno ne prozivam nikoga, ali tamo gdje postoje problemi Istra, Zadar, Primorsko-goranska županija, Split, Grad Zagreb, tu bi trebalo zasigurno najviše raditi. Kako? Ja se ponovo vraćam na te testove, u školi, u prometu, u zapošljavanju, u zapošljavanju, itd., itd. Inače umiru mladi ljudi, sve stariji istina. 2000. godine strana 41., to je to je bilo 27,8 godina, 2009. sa 33,6 godina, znači životni vijek se nekako produžuje za 6 godina, sa 27,8 na 33,6 godina, ali bez obzira na sve svi znamo da je riječ o, pod navodnicima bezobrazno mladim ljudima koji de facto nisu ni živjeti počeli. Jasno ja ne želim ovdje prozivati kada je riječ o ovoj problematici nikoga, ni politiku, ni upravu,

ne znam koliko ljudi radi u Zagrebu, ali to je najveći grad, prostor, 850 tisuća stanovnika, a zatim znači iza zagrebačke sa tisuću 91 tom zapljenom slijedi Istarska županija sa 805 zapljena, pa onda, sa 200 tisuća stanovnika, pa onda Splitsko-dalmatinska sa 655 zapljena na cirka, nemojte me hvatati za riječ, 450 tisuća stanovnika, pa Primorsko-goranska sa 602, Dubrovačko-neretvanska sa 445, Zadarska sa 253, itd., gdje rekoh živi gotovo tih 850 tisuća ljudi, gdje je bilo tisuću 91 zapljena, znači odmah po zapljenama je prostor Istre sa nekih 200 ili ili danas nešto više jasno stanovnika, 200 tisuća stanovnika gdje je bilo 805 zapljena. Strana 83., gdje se govori o odnosu broja kaznenih djela zlouporabe droge prema županijama. Treba citirati ovu tablicu, pa se onda vidi da ustrojbena jedinica, broj kaznenih djela 2008., znači kaznenih prijava koje podnosi znači nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova, u Istri je bilo daleko najviše u Republici Hrvatskoj tisuću 630, 2009. tisuću 74 i to je jasan nedvosmislen podatak da Ministarstvo unutarnjih poslova ili

ukupno gledano u zadnje dvije godine daleko najviše tih kaznenih prijava bilo je upravo u Istri, što jasno potvrđuje da Policijska uprava Istarske županije bavi se tim problemom, odrađuje taj posao, itd. I po četvrti, peti put ću reći imamo problem, problem je velik, govorim sad o Istri, i o Hrvatskoj isto tako. Pozivam, ma ne trebam pozivati na ništa, kakav konsenzus u toj borbi, jer jasno da on postoji. Pozivam da roditelji progovore, to je ovisnost, to je bolest, to nije sramota, to su konačno naša djeca, oni su naša obveza. I sada za kraj strana 151., samo 151., samo da ja to nađem, gdje se govori o financijskim sredstvima utrošenih iz proračuna županija za provedbu županijskih akcijskih planova za suzbijanje zlouporaba droge. Na prvom mjestu prošle godine, ako se ja to ne varam po sjećanju, da bila je Splitsko-dalmatinska županija sa utrošenih 3,3 milijuna kuna. Na drugom mjestu je bila županija Istarska, rekoh mi imamo negdje oko 250 tisuća stanovnika manje od Splitsko-dalmatinske sa 2 milijuna 120 tisuća. Iza nas su daleko po utrošenim sredstvima svi ostali. Počev od Primorsko-goranske sa milijun Zadarska sa milijun 300 tisuća kuna. Grad Zagreb utrošio je iznos od svega 309 tisuća kuna itd., itd. Znači, skrbi se međutim pretpostavljam ni to jasno nije dostatno. Za kraj još jedanput roditeljima – govorite, progovarajmo o tome, nemojmo se sramiti jer samo tako jedni drugima policiji, zajednici, sebi samima možemo normalno A što se tiče ovih testova, ne znam, neka bude svugdje od škole pri vozačkoj, u prometu, ne znam itd., itd. jer problem je ozbiljan. Mi koji imamo malu djecu nismo još s time suočeni, ali se već toga pribojavamo, a oni koji su u nekoj adolescentskoj dobi itekakav problem kada je riječ o drogi imaju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo pokušat ću nastaviti, odnosno pokušat ću iskoristiti to što sam došao iza kolege Kajina da polemiziram sa njegove 2 teze. Zapravo citirajući jednu tezu koju je vjerojatno vidio ovih dana na internetu, a to je da je alkohol opasnije i veće zlo nego heroin on je to malo lativizirao i rekao da nije točno. Međutim, ako se doslovno citira ta teza, odnosno to je zapravo objavljeno u jednom britanskom časopisu, jedna grupa znanstvenika koji su se bavili ovim problemom su zapravo kazali da je alkohol sa socijalnog, dakle društvenog stanovišta veći problem nego droga, odnosno nego heroin. Ako uzmete na hrvatskom primjeru to vam otprilike znači ovako: vi imate evidentirano nešto ispod 30 tisuća ovisnika u Hrvatskoj, a istovremeno imate 300 tisuća evidentiranih alkoholičara. Obično se taj 300 tisuća množi kao i onaj sa drogom puta 3 do 4 pa zapravo vidite kakav je jedan problem, kakav je drugi problem. To se i dalje može elaborirati. Koliko je porodica razoreno zbog alkohola, koliko ima kriminala zbog alkohola, a s druge strane koliko toga ima zbog droge? Tako da ako hoćete čak i koliko se novaca vrti u jednoj industriji i drugoj, s time da je, mora se reći, jedna legalna, a druga ilegalna. Dakle, s tog aspekta su se britanski znanstvenici, jedna grupa njih, potrudila da dokaže zapravo da je ta priča odnosa alkohola i droge takva kakva je. Zanimljivo u tom istom tekstu ima jedna rečenica oko koje bi se svi morali zabrinuti, a to je da danas u Europi ima više legalnih nego ilegalnih droga. Tu se misli zapravo na različite lijekove, kemijske spojeve itd., itd. Zapravo koji imaju isti učinak kao droga, ali se ne tretiraju kao droga. I druga stvar na koju isto moram reagirati jer sam mislio o njoj nešto isto reći. Dakle, to je obavezno testiranje. Ja mislim da ćemo se mi složiti da je inzistiranje na obaveznom testiranju sveopće populacije pogotovo mlade iskaz i pokazatelj koliko smo i kako smo bespomoćno društvo, država da se uhvatimo ozbiljno u koštac s ovim problemom. Jer, složit ćemo se vjerujem i oko toga, da je testiranje, a pogotovo ako je ono obavezno zapravo jedna od ključnih, ako hoćete i najosnovnijih represivnih mjera. To zapravo pokazujemo da ne možemo na drugi način utjecati na suzbijanje ponude, odnosno pardon potražnje za različitim narkoticima. I u tome je zapravo problem. Znate što, teza da idemo sve testirati na droge pa ćemo sutra sve testirati ne znam na alkohol, na duhan itd., to zapravo pokazuje nemoć. I ono što je jako važno iskustva nekih zemalja su pokazala da testiranja ne daju dobre rezultate. Oni koji nešto znaju o tim testerima i testiranju znaju da ne postoji univerzalni tester za sve droge. Da različita droga se različito zadržava u tijelu. Prema tome, vi možete s jednim testerom otkriti jednu vrst droge, a možete koristiti drugu vrst droge. I zato iluzija da ćemo nešto s testiranjem riješiti mislim zapravo je iluzija. I da se vratim malo samom izvješću. Pa zapravo što reći o tom izvješću? To izvješće već je godinama isto. I to mene zapravo brine. Mi stalno konstatiramo ovisno o godine do godine u nekim stavkama smo 10% gore, u drugima smo 15% dole, međutim činjenica da nam problem ovisnosti i problem droge ostaje. pokušati se vratiti na ono što sam govorio u nekoliko navrata proteklih godina predlažući promjene Kaznenog zakona članka 173. posebno kad je riječ o dekriminalizaciji droge pa i zadnji put kad smo prošle godine razgovarali o Zakonu o zlouporabi opojnih, tad smo ga još zvali opojnih droga, tad sam o tome zapravo govorio. Riječ je o tome da mi moramo radikalno promijeniti kao država, kao ljudi koji su odgovorni za stanje u ovom društvu, odnos prema drogi i prema ovisnosti. Mi smo napravili taj mali iskorak prije godinu dana kad smo promijenili taj zakon, ali smo zapravo iskoristili, nismo iskoristili priliku koja nam se pružala. Samo smo ukinuli, trebalo nam je godine i godine da priznamo da postoji nešto što se zove opojna droga i nešto što se zove stimulativna droga. Pa smo trebali i ne znam koliko godina isto da konstatiramo da moramo spaljivati dakle tu zaplijenjenu drogu. ja plediram da se razmisli o novoj kvaliteti. Da se razmisli o tome da se mora ići u radikalnu izmjenu cjelokupnog zakonodavstva koje tretira pitanje zlouporaba i ovisnosti o drogama. Pa ako hoćete da idemo i sa novim akcijskim planom i novom strategijom. Jer zapravo mi samo iz godine u godinu nešto konstatiramo. Pa sada recimo, tu smo do prije par minuta imali prilike slušati nekakve pokazatelje. Dakle, govori se o padu broja ovisnika. E sada moje pitanje svima vama jel to pozitivno pardon liječenih ovisnika na odvikavanju jel to pozitivno ili ne? ja mislim da to nije dobro što opada. To znači da se sve manje i manje ovisnika odlučuje liječiti u komunama, a inače i generalno liječiti. Pomak u zapljenama droge. Zanimljivo ako pogledate vidjet ćete koje su droge plijenjene. Uglavnom lake droge. Dakle, uglavnom marihuana i hašiš. A kada pogledate statistiku pa ćete vidjeti koliki je pad zaplijene heroina, kokaina itd. da sve skupa ne nabraja. E sada pazite. Zašto je to za mene loš podatak? Zato jer mi se čini da ona siva zona koju pokriva organizirani kriminal zapravo nije dovoljno pokrivena. I kada još k tome uzmete podatak da je 71% od svih kaznenih djela djela vezano za famozni članak 173. Kaznenog zakona, dakle da je riječ o posjedovanju onda vi zapravo vidite da se hrvatski represivni aparat protiv droge bori samo na razini posjedovanja. E sada, zašto je to bitno? Mislim da je krajnje vrijeme da napravimo taj iskorak. Ja sam sa velikim odobravanjem dočekao prije 15 dana izjavu i stav iznesen javno ministra pravosuđa gospodina Bošnjakovića, koji je rekao da se formira vladina radna skupina i da se razmišlja o dekriminalizaciji lakih droga, napokon. Meni je jako drago da je parlamentarna većina napokon shvatila da dekriminalizacija nije legalizacije. Podsjetit ću vas i u zadnjoj i u predzadnjoj kampanji ste nas optuživali da smo za legalizaciju a uvijek smo govorili za dekriminalizaciju. To je nužno napraviti iz jednostavno razloga da se otvori prostor za ozbiljnije bavljenje teškim drogama. Dakle, što se toga tiče ministar pravosuđa i Vlada će imat punu podršku SDP-a. samo ja sam tu oprezan kada je riječ o ovoj problematici, da ipak najprije skočimo pa onda kažemo hop. Što bi ta izmjena značila? Ta bi izmjena značila sljedeće, da ćemo u zakonodavstvu razlikovati lake i teške droge, kao što smo definitivno priznali da postoje različite vrste droga obzirom na opijate, stimulanse itd. Druga stvar koju također moramo onda napraviti, a to je da razlikujemo onoga koji posjeduje drogu za vlastitu upotrebu od onoga koji posjeduje drogu, ima drogu namijenjenu dilanju i tržištu. Jer jedan je bolesnik a drugi je kriminalac. Normalno, ja vjerujem da Ministarstvo zdravstva već na tom tragu razmišlja. Ministarstvo zdravstva trebalo bi izraditi pravilnik kao što je to svugdje u civiliziranim zemljama zapadne Europe, a to je da propiše da se zna kolika je to količina droge koju pojedinac ovisnik može posjedovati i da ne podliježe kaznenom progonu nego da podliježe prekršajnom progonu. To je jako bitno posebno je to bitno za maloljetnike koji ulaze često iz radoznalosti ili time što su zavedeni u kaznene evidencije, a ne bi trebali. Mislim da bi ovim potezima napravili veliki iskorak jednostavno bi onda mogli govoriti o drugoj kvaliteti. Dok ne promijenimo i Kazneni zakon u tom dijelu dok ne promijenimo i Zakon o zlouporabi drota, dok ne promijenimo akcijski plan, dok ne promijenimo strategiju mi nećemo moći govoriti o kvalitetnim pomacima, nego ćemo iduću godinu razgovarati o tome da li je 10% više ili manje onih koji su pristupili liječenju da li je više ili manje zaplijenjenih lakih ili teških droga. Međutim, često vam se da pokazati i to kažu da je zapravo stanje na ilegalnom tržištu droga uzorkovano recesijom, zanimljivo kokain. Ako ste pogledali koliki je pad zaplijene kokaina, vidjet ćete da je de facto pao skoro na nulu. Kako kokain spada u skuplje droge valjda je i to nekakvo mjerilo recesije. Međutim, nemojmo imati iluzije. Ovo što je u ovom izvješću napisano zapravo sve treba množiti sa 3, 4 ako ne i više. Jer tamo zapravo samo ono dakle to vam otprilike izgleda ovako. Policija ako više radi pogotovo u ovoj sivoj zoni više će zaplijeniti droge, ako radi manje, manje će zaplijeniti. E sada se postavlja jedno pitanje, vrijednosno da li je bolja policija koja je zaplijenila manje droge ili ne? e kada bi mi imali sustavan preventivan rad, pogotovo vidio sam tu u izvješću ako pročitate pažljivo izvješće Ministarstva obrazovanja itd. vidjet ćete da je to sve jako loše. Tu je financirano nekoliko projekata, dani su novci za nešto, nekoliko stručnih osposobljavanja. To ne može biti ozbiljan preventivni rad. To je kampanja, pa ako hoćete i u ovom dijelu gdje se spominje prevencija Ministarstva

otprilike nažalost kao što sam završio i svoje izlaganje kada smo raspravljali o 2008., razmislite da promijenimo strategiju razmislite da promijenimo akcijski plan. Ali da bi to promijenili moramo zapravo tržište borbe baciti na prevenciju. Dakle, strategija nam mora biti usmjerena prema smanjivanju prema smanjivanju potražnje, a pustimo i očistimo prostor dekriminalizacijom prije svega policiji a onda i pravosuđu odnosno državnom odvjetništvu da se bave ozbiljnim kaznenim djelima i velikim dilerima. I ako napravimo još ove razlike o kojima sam govorio, a one nužno slijede ukoliko idemo u pravcu dekriminalizacije, dakle kriminalac bolesnik, lake, teške, diler, vlastite potrebe mislim da ćemo onda u izvješću koje će startati iz takvih pozicija i sa drugačijim akcijskim planom biti zabilježeni pomaci i u prevenciji i u suzbijanju potražnje, ali i ponude Dok ne promijenimo pristup ne možemo očekivati i nemojmo imati iluzije da možemo očekivati kvalitativne i ozbiljne pomake naprijed. Meni je zapravo zazvonila jedna rečenica gospodina državnog tajnika kad on kaže da je ovo izvješće stabilno. Ma mene ne interesiraju stabilna izvješća. To je upravo ovo o čemu govorim, dakle samo se iz godine u godinu takav tip stabilnosti mislim da nije dobar, mislim da ova izvješća i stanje moramo destabilizirati, ali destabilizirati na način zapravo da nam rezultati u konačnici budu Evo, hvala lijepo. Još jednom nadam se da će inicijativa koja je neki dan došla sa Vlade zaživjeti i da ćemo zapravo na određeni način postati dio i zemalja zemalja Europske unije i zemalja izvan Europske unije koje su na drugačiji način pristupile borbi protiv droge, odnosno borbi protiv ovisnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo prijavljene dvije ispravke. Kolega Kajin, izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Slažem se, gospodine Lučin, sve treba množiti sa 3 ili 4, znači 29 tisuća recimo ovisnika puta 3 odnosno 4 de de facto dobijamo 100 do 120 tisuća ovisnika u Republici Hrvatskoj lakših odnosno težih droga jer zasigurno naši dileri na način na koji oni žive u ovome trenutku ne bi mogli živjeti od svega 30-ak tisuća konzumenata. Nije svega nego čak 30-ak tisuća. Međutim, ja sam se javio da bih ispravio jedan krivi navod kad ste rekli da bi testirati djecu zapravo pretvorilo se u represiju. Ja mislim da to ni na koji način nije represija. Da li je onda recimo represija kada netko nekoga testira na alkohol recimo na Martinje. Pazite, i ta vrsta onda testiranja onda se pretvara gospodine Lučin u represiju, ali ja se na zalažem da netko u ovoj zemlji niti vozi pijan niti da može drogiran npr. Dapače, zalažem se da testiramo učenike na drogu i to u najranijoj dobi jer na taj način možemo samo… **Friščić, Josip a najgori su oni gospodo koji dilaju one paketiće oko škola ili nose te paketiće drugoj djeci u školi. I tu treba biti apsolutno nemilosrdan… **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. izrazili svoje mišljenje, a svojim mišljenjem ne možete ispraviti mišljenje uvaženog kolege zastupnika koji je govorio što on misli što bi trebalo učiniti. Imamo još jednu prijavu ispravka navoda. Uvažena kolegica Neda Klarić, izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću ispraviti dva navoda gospodina Lučina, treći se nadam da će ispraviti državni tajnik. Gospodin Lučin kaže, bespomoćno smo društvo. To je netočno, jednako kao što je netočno kad bi imali sustavni preventivni raj. Gospodine Lučin, ja sam u raspravi odnosno u ime kluba HDZ-a istaknula da pored Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalne strategije, da je izrađen i Nacionalni program u obrazovnom sustavu prevencije ovisnosti za djecu i mlade i za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje 2010.-2014. a koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila 4.6. ove godine. To je prvi dokument koji objedinjava strategije kojima je cilj suzbijati sve pojavne oblike ovisnosti među djecom i mladima, jednako kao i rizična ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa opojnim sredstvima. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U ime predlagača za riječ se javio uvaženi državni tajnik doktor Golem. Izvolite. uvaženi zastupnik je ukazao da skoro 70% kaznenih djela je oblika onog najlakšeg, a to je posjedovanje droge za vlastitu uporabu. Nije točno. Kod maloljetnika je to 70%. kod svih modaliteta kaznenog djela zlouporabe droga gdje je osuđeno 2790 punoljetnih osoba taj odnos nije 70% i ne govori u prilog tezi, to bi govorilo samo u prilog tezi da se ide na dekriminalizaciju kod maloljetnika što je mislim da je jako opasna teza. Isto tako bi trebalo reći, izvješće koje se daje na temelju provedbu Strategije ima svoju vrijednost samo ako postoje mjerljive jedinice. Mjerljive jedinice su indikatori koji će reći da li se nešto kreće ili se nešto ne kreće. Dat ću vam jedan primjer. Govorimo svi danas postoji šećerna bolest, nešto što je isto tako pošast novog vremena i mi kažemo da se uspješno borimo protiv nje. Naša uspješna borba ide u smjeru liječenja, međutim mi nijednom tehnikom, nijednim lijekom, nijednim …/Ne razumije se./… nismo uspjeli spriječiti da se pojavljuje sve veći i veći broj ljudi koji boluje od šećerne bolesti. Kada mi kažemo da je nešto stabilno, nekakav plan daje određenu stabilnost onda daje stabilnost gdje uz odstupanja od odstupanja od +/- znači pragua tolerancije, indikatori koje pratimo niz godina, vidimo da je u sustavu stabilnosti i da nema većeg povećanja. Otkada se tu u Saboru na temelju Nacionalnog plana i Akcijskog plana borbi protiv zlouporabe droga, otkada se prikazuje ovo izvješće govorili smo da je sigurno da mi govorimo o registriranim ovisnicima i sigurno se možemo složiti da postoje tu razlike. Međutim isto tako, isto se vjerojatno omaškom svelo, nije Istra prva po broju ovisnika, Istra je prva po broju liječenih ovisnika. Kažem, ja sam se mislio javiti na kraju ali dajem sad obrazloženje za ovaj dio rasprave koji je tekao, što znači ne mora biti negativitet već može biti pozitivitet jer je Istra možda napravila najveći iskorak upravo u smjeru da je što veći broj ljudi obuhvaćen liječenjem kojima treba. Kao što ni manje pojava broja liječenih ne mora uvjetno značiti da je nastao veći broj broj ovisnika pa da oni nisu liječeni već upravo kada gledamo i kad pratimo krivulje tendencije kroz nekoliko godina i kad pratimo sve te indikatore onda vidimo da je bilo i za očekivati da će biti manje onih koji će se javit terapijskoj zajednici ukoliko je naše liječenje ovisnika stvarno i uspješno. Ukoliko ćemo mi imati porast broja ovisnika i još veći porast broja liječenja ovisnika onda nešto definitivno u postupku liječenja nije uspješno. Prema tome, ono što je možda najzanimljivije u cijelom izvješću je sljedeće. Izvješće se ne temelji ni na jednom statističkom podatku, naime ovo su numerički podaci, a svi statističari i struka vam se slažu da postotci nisu statistička mjerila već su jednostavno usporedne veličine radi nečega. A prava statistika bi onda jasno postavila na svoje mjesto kako se to u Hrvatskoj dokazuje, ali to je ipak onda predmetom znanstvenog dijela. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Ispravak navoda, kolega Lučin. Izvolite, kolega. Pa ispravljam navod u kome je gospodin državni tajnik mene ispravljao o opasnosti teze dekriminalizacije. Ako ste vi mene pažljivo slušali, ja ću se citirati, drogi i šećernu bolest. Nekako mi to. Mislite se da se šećerna bolest isto dobiva kad se kljukate, previše šećera kad se da? Znači loše smjese. Ali idemo mi dalje. U ime kluba Hrvatske seljačke stranke uvažena kolegica zastupnica Marijana Petir. Izvolite kolegice. lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u 2009. godini temelji se na podacima i izvješćima nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave koji su u djelokrugu svoje nadležnosti u izvještajnom razdoblju imali obvezu provođenja mjera i aktivnosti sukladno ciljevima postavljenim u Nacionalnoj strategiji i akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga za 2009. godinu. I klub Hrvatske seljačke stranke podržat će donošenje ovog Izvješća. Moram reći da unatoč intenzivnom razvoju novih programa smanjenja potražnje i ponude droga što uključuje i razradu i provedbu mjera i programa prevencije ovisnosti, ranog otkrivanja konzumenata droga i intervencije, smanjenja šteta liječenja, rehabilitacije i društvene reintegracije ovisnika, te usmjeravanje aktivnosti na organizirani narko kriminal. I dalje se svaki dan suočavamo sa pojavom novih vrsta droga na tržištu, te novih oblika Sve to upućuje na postojanje sive zone koju je teško istražiti ali koja nas svakodnevno potiče na ulaganje novih napora, izlaženje novih metoda osobito preventivnih kako bi se što učinkovitije pridonijelo suzbijanju zlouporabe droga. Nužno je istaknuti da je suzbijanje ove društveno neprihvatljive pojave moguće jedino zajedničkim koordiniranim djelovanjem svih subjekata zaduženih za suzbijanje predmetne problematike kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini. Prosječna dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva ovisnosti je na žalost 16 godina. Prosječna dob prvog uzimanja heroina iznosi 20,3 godine dok je prosječna dob intravenoznog uzimanja 21,2 godine. Prosječna dob prvog javljanja na tretman iznosi 26,2 godine, a prosječna dob svih liječenih se povećala te u 2009. iznosi 31,7 godina. Iz svih ovih podataka vidljivo je da se ovisnost ne uočava na vrijeme ni od strane roditelja, ni od strane škola, niti od strane nadležnih. uočava se čak prema ovim podacima 10 godina kasnije od početka prvog uzimanja droge i u tom smislu zasigurno je potrebno revidirati sve naše strategije i aktivnosti koje provodimo i veći naglasak staviti na prevenciju i na edukaciju. Prema podacima u Izvješću o broju ukupno liječenih na 100000 stanovnika od 15 do 64 godine prema županijama najviša stopa liječenih je u Istarskoj županiji, slijede Zadarska županija i grad Zagreb. Za Republiku Hrvatsku stopa je nešto viša nego godinu dana prije na 100000 dakle odraslih osoba. Najvišu stopu liječenih zbog opijatske ovisnosti na 100000 stanovnika od 15 do 64 godine ima također Istarska županija, potom Zadarska, Šibensko-kninska i grad Zagreb. Stopa opijatnih ovisnika za Republiku Hrvatsku iznosi 209,2 odnosno 2,1 osobe na 1000 stanovnika. Do kraja 2009. godine u registru osoba liječenih zbog zlouporabe psiho aktivnih droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ukupno je registrirano čak 29120 29120 osoba liječenih zbog zlouporabe psiho aktivnih droga što predstavlja povećanje od 6,2% u odnosu na 2008. godinu što nas u klubu HSS-a izuzetno zabrinjava. Broj smrtnih slučajeva ovisnika o psiho aktivnim tvarima osobito zbog predoziranja se smanjuje. U 2009. godini 89 osoba umrlo je zbog posljedica uzimanja droga što u odnosu na 2008. predstavlja smanjenje za 23,3%. Prosječna dob umrlih zbog zlouporabe droga u 2000. godini iznosila je 29,5 godina a u 2009. 35,8 godina. Prosječna dob umrlih zbog predoziranja bila je 27,8 godina 2000. a 33,6 godina u 2009. Omjer muškaraca i žena među umrlim ovisnicima je 8:1. Umrle osobe prosječno su bile liječene 9 godina. Tijekom 2009. godine na liječenju su ukupno bile 7733 osobe od kojih su 1463 osobe bile prvi put na liječenju. Ukupan broj liječenih ovisnika u 2009. povećan je za 2,9% što predstavlja lagani lagani porast, ali ipak porast broja liječenih osoba. Broj novih korisnika se smanjuje. Naime, udio novih osoba u sustavu liječenja ovisnika kao i prethodne godine nastavio se smanjivati. U 2009. godini se u usporedbi sa 2008. uočava povećanje broja osoba liječenih zbog opijata od 6,7%. Podaci pokazuju da je među liječenim osobama najviše opijatskih ovisnika što je 3,1% više nego u 2008. godini, a zatim slijedi zlouporaba marihuane. Ostala sredstva su zastupljena u manjem dijelu. Učestalost liječenja zbog zlouporabe opijata i dalje se povećava, ali iako su ostala sredstva manje zastupljena zabilježen je veći broj liječenih zbog poli uporabe sredstava ovisnosti, te zbog zlouporabe sedativa. Broj osoba liječenih zbog kanabinoida manji je za 19,5%, a također se smanjuje i broj liječenih zbog kokaina i stimulansa. Ukupan broj ovisnika koji su na odvikavanju i rehabilitaciji u terapijskim zajednicama u 2009. godini bio je 1137 što predstavlja pad u odnosu na 2008. na 2008. godinu i 2007. godinu. U 2009. godini u odnosu prema 2008. sveukupni broj ovisnika se smanjio za 11,7% a u usporedbi sa 2007. za 16,8%. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova tijekom 2009. godine evidentirano je ukupno 7063 kaznenih djela vezanih uz zlouporabu i krijumčarenje droga što je 10,4% manje nego 2008. godine. Prosječni udio kriminaliteta iz oblasti zlouporabe droga u sveukupnom kriminalitetu na području Republike Hrvatske iznosi 9,64% što je nešto manje nego protekle tri godine. Za počinjena navedena kaznena djela predmetnog oblika kriminaliteta ukupno je tijekom 2009. godine kazneno prijavljeno 5019 osoba što je 3,9% manje nego u prethodnom izvještajnom razdoblju. U 2009. podneseno je 4552 prekršajne prijave protiv 4500 osoba što predstavlja pad prekršajnih prijava od 2,21% u odnosu na 2008. godinu. U 2009. godini za sve modalitete kaznenog djela zlouporabe droga osuđeno 2 tisuće 790 punoljetnih osoba, 12,3% manje nego u 2008. dok je optuženo 18% manje osoba u odnosu na 2008. godinu. Za osnovni oblik kaznenog djela posjedovanje droge u 2009. prijavljeno je 3 tisuće 151 osoba, odnosno 72,6% od ukupnog broja prijavljenih za članak 173. U 2009. bilježimo pad broja prijavljenih osoba u odnosu na prethodnu godinu za 24,2% što u razdoblju od 2001. godine predstavlja najmanji broj prijavljenih osoba za ovaj modalitet. Naravno da bi bilo važno analizirati zbog čega je to tako, jer vidimo da se i ovdje očigledno u predizborne svrhe ponovo otvara Pandorina kutija, iz koje izlaze različite rasprave, koje žele reći da postoje lake i teške droge, postoje rasprave kroz koje se čuje da neke droge treba dekriminalizirati, da postoje droge čak i za osobne potrebe, pa ponekad te rasprave djeluju kao da ih govore oni koji doista nemaju veze sa realnošću, iznose ovdje vrlo opasne teze, miješaju u izjave koje su izvađene iz konteksta vladajuću koaliciju. Ja moram reći ovdje u ime kluba HSS-a, da mi smatramo da je droga pošast 21. stoljeća i da nismo skloni izmjenama članka 173., a da oni koji takve izmjene zazivaju bi trebali duboko zaviriti u sebe i pogledati što se oko njih događa i onda izlaziti sa određenim prijedlozima koji mogu imati dalekosežne posljedice, posebno za naše mlade ljude. U 2009. godini donesen je akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2009.-2012., usvojen je godišnji provedbeni program aktivnosti akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2009. Od značajnijih aktivnosti ovdje želim istaknuti da smo donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, te da je također tijekom 2008. i 2009. održano četiri spaljivanja u Našica cementu, pri čemu je spaljeno preko 5 tona droge. Nastavljena je i provedba projekata resocijalizacije ovisnika o drogama, država je pomogla i socijalno zadružno poduzetništvo liječenih ovisnika, što je na neki način otvorilo vrata samo zapošljavanju liječenih ovisnika, U Republici Hrvatskoj za provedbu programa prevencije suzbijanja zlouporabe droga, odnosno provedbu nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u 2009. godini, utrošeno je ukupno 437 tisuća kuna, što u odnosu na 2008. godinu predstavlja povećanje za 4%. Iz proračuna županija tijekom 2009. godine godine za provedbu županijskih akcijskih planova za suzbijanje zlouporaba droga, ukupno je izdvojeno oko 12 milijuna kuna što je za 34,3% više nego u 2008. Ukupno utrošena sredstva iz državnog proračuna i županijskih proračuna iznose oko 100 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 6,8% u odnosu na prethodnu godinu. U raspravi o ovom izvješću želim poručiti mladima u ime kluba HSS-a da drogiranje nije in. Godišnje umire između 80 i 150 mladih ljudi od posljedica uzimanja droge. Naš stav u HSS-u je da je potrebno provesti širu edukaciju djece, mladih i roditelja o uzrocima i posljedicama uzimanja sredstava ovisnosti. Također bi trebalo ojačati ulogu škole, posebice osnovne jer se dobna granica spustila do te dobne skupine. Još uvijek nemamo na žalost zdravstveni odgoj u školama, u okviru kojeg bi se upozorilo mlade na štetnost pušenja, uzimanja alkohola i droga. Trebalo bi voditi veću brigu o mentalnom zdravlju mladih, kao i o suradnji škole i roditelja, koji bi prvi trebali uočiti da s njihovim djetetom nešto nije u redu. Roditeljima treba i pomoć i edukacija kako bi sačuvali naše obitelji od pošasti droge, koja ako zahvati jednog člana obitelji obavija u crno cijelu obitelj. Kakvo će nam biti društvo i kakva će nam biti država, ako najvažnija karika u tom lancu obitelj postane najslabija karika. Stoga se mi u klubu HSS-a zalažemo za jaču prevenciju i edukaciju, ali i za snažniji kazneni progon dilera koji su danas sudeći po ovom izvješću još uvijek evidentno jači od našeg cjelokupnog pravnog sustava, i protiv toga se moramo boriti. Dok oni zarađuju krvavi novac, 30 tisuća obitelji u Hrvatskoj direktno je uvučeno u pakao droge, i tome treba stati na kraj. Hvala lijepo.

ipak ispričavam se što sam od klupe dobacio, jer smatram da u ime predlagača apsolutno trebam opet pojasniti određen stvari koje su vjerojatno krivo shvaćene. Kada sam rekao u momentu, i žao mi je da nije zastupnik sada tu, ali kad sam rekao da bi mogla biti opasna teza, govorio sam da je opasna teza da baziramo na podatku da 70% prijavljenih za najblaži oblik kaznenog djela prije posjedovanja droge za vlastitu potrebu, da bi to bio nekakav argument za eventualnu dekriminalizaciju u bilo kojem obliku, onda sam to rekao upravo na tom dijelu, jer taj podatak kao prvo nije bio točan, jer govorimo da su za te modalitete drugi osuđeni. Međutim izvodeći tako iz konteksta onda smo dobili još jednu ovdje gdje moram reći u ime predlagača jasno i glasno dakle, Vlada Republike Hrvatske i ja kao dio Vlade, odnosno član te Vlade na razini državnog tajnika, nije pokrenut nikakav postupak za dekriminalizaciju bilo koje vrste droga. Od dana može se pogledati u zapisnike sa svih ovih sjednica u proteklih 5 godina, od 2005. godine osobno sam pred ovim Visokim domom predstavljao izvješća i svaki puta, to je ona jedna konstanta kao što se kaže da je ovo izvješće konstanta, tako su i nečije rasprave bile konstanta, svaki puta smo na tu raspravu jasno i glasno rekli, ako želimo dati jasnu poruku da nešto nije prihvatljivo mladima, onda ne možemo govoriti o nečemu lakim i teškim, jer u definiciji ovisnosti ne postoje lake i teške, postoje ovisnosti ili ovisnosti nema. Iz tog jednostavnog razloga, prema tome ne može se, ja cijenim što je možda netko iščitao ili iz konteksta, niste na ovaj način kao što sam rekao izvukao izjave ili izjave u medijima, ali u svakom slučaju ono što treba odgovorno reći, dakle ne radi se o nikakvoj dekriminalizaciji nikakvih droga koje postoje. Ono što još moram objasniti, jednu drugu stvar, ministarstvo ne radi na izradi pravilnika kojim bi se nešto rješavalo, koja je to razina za osobnu potrebu ili ne razina za osobnu potrebu, jer ću vas podsjetiti 2002., 2003. godine vodio se jedan dosta zvučni sudski spor koji je bio medijski dobro popraćen. Tada je osoba optužena za upravo dilanje droge, …/Ne razumije se./… objašnjavao kako se to radilo. To se radilo na način da su se pakirali u izrazito mala pakiranja, pakiranja do gram i pol, da su se ti paketi držali u koševima za smeće na okretištu Borongaj te da su se tako dilali da se svaki put nosio po jedan paket, znači paket za potrebe. Donositi pravilnik unaprijed znajući da mi možemo napisati jel to jedan miligram, pola miligrama, deset miligrama sasvim svejedno govorite li o količini, znajući da je odmah rupa u tome, znači s druge strane pogodovati da se zakonski riješi da ako vi i dilera za kojeg imate pouzdane indicije da se s time bavi i za koji imate evidenciju da se s time bavi i koje će pravosuđe voditi svoj postupak neovisno o svemu što mi kažemo isključivo po zakonu da ga se tretira da je to da je to bilo i za njegove osobne potrebe. Znači, mi bi čak i ovaj zakon s kojim jako teško stajemo na kraj, svi to znamo, još napravili da bude bolje pogodujući onima koji su na onoj strani protiv koje se mi u svemu ovome borimo. Iz tog razloga ponavljam i uvijek ću zastupati tezu, stojim ovdje pred vama, onu tezu koja je bila i Vlade RH nema lakih i teških droga, postoje samo ovisnosti. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega Lučin. Izvolite. Ispravljam netočni navod da smo od nas 5 koliko smo govorili 4 koliko sam shvatio i čuo gospodina državnog tajnika krivo shvatili ovo izvješće. Onda bi ja vjerovao više da je zapravo izvješće loše napisano. I niste vi ti koji će, ni Vlada Republike Hrvatske, koja bi trebala u slučaju promjene zakonodavstva utvrđivati je li nešto za vlastite potrebe ili ne već bi to trebao biti sud, koliko je meni poznato. Vlada bi trebalo, odnosno Ministarstvo zdravstva samo propisati pravilnik. I sad se vraćam na početak. Gospodine tajniče pa dajte onda demantirajte javno ministra Bošnjakovića jer jednostavno se stvara zabuna u javnosti. Nisam ja izmislio i nisu mene zvali nekakvi fantomski novinari da komentiram njegovu izjavu. Prema tome, sad ja ne znam više, ja sam stvarno mislio da je to stav, da je to službeni stav. Očito sad vidim da to nije službeni stav, ali dok ne dobijemo službeni demant ja i dalje pozdravljam stav ministra Bošnjakovića, odnosno inicijativu Vlade da se ide u pravcu dekriminalizacije droga. I jedna rečenica, pogledajte pravilnik u Austriji pa će vam biti jasno. Hvala kolega Lučin. Isteklo je vrijeme za prijave za pojedinačne rasprave. Isto tako istekle su, apsolvirali smo i sve prijave po klubovima. I sad prelazimo na pojedinačnu raspravu. Najprije, i prva se prijavila, uvažena kolegica Romana Jerković. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Moj prvi komentar je vezan za činjenicu da raspravljamo o Izvješću za 2008. godinu, pardon 2009. godinu, a sad smo na kraju 2010. To je nekako postala uvriježena praksa i mislim da nije dobra. Da nema razloga da o izvješću raspravljamo na kraju godine. Ja mislim da naša Nacionalna strategija nije loša, mislim da ona govori o tome da postoji nacionalna svijest o jednom jako velikom problemu, o potrebi da se s tim problemom ulovimo u koštac, govori o načinu na koji ćemo nešto činiti, o načinu na koji ćemo se za to zalagati i protiv toga se boriti. i najbolje strategije i najbolji zakoni i najbolji akcijski planovi nerijetko se razbiju o surovu realnost i stoga bi po mom dubokom uvjerenju ovo izvješće trebalo govoriti puno više od od nekakve gole statistike, odnosno ispričavam se, evo državni tajnik nas je upravo poučio da ovo što vidimo tu nije statistika već numerički podaci. Drugo bi bilo znanstveni rad kako ste rekli jel'. Dobro, pa toga ću se držati. Dakle, mislim da ovo Izvješće o suzbijanju zlouporabe droga ne bi trebalo govoriti u tako velikoj mjeri o numeričkim podacima, a da u isto vrijeme ne govori i o nečem drugom, a to je na koji način nam je izvješće, na koji način nam je iskustvo iz prethodne godine koristilo da bismo promijenili neke stvari. Dakle, koje smo to probleme uočili, što držimo da treba mijenjati, na koji način ćemo to mijenjati, jer ne mislim da je išta što piše niti u Nacionalnoj strategiji niti u akcijskom planu Sveto pismo ako se pokazuje da u praksi ne funkcionira. A ne funkcionira. Ja vas ne moram previše u to uvjeravati. Evo, pogledajte u numeričke podatke. Svake godine isto govorimo, svake godine imamo povećanja. Gospodin državni tajnik to naziva stabilnošću, ali bilo bi dobro da to pojasni svoj onoj, silnom broju očajnih roditelja koji ne znaju što i kako učiniti sa svojom djecom. Dakle, mi raspravljamo u 11. mjesecu o izvješću za 2009., a stvarno ste imali dosta vremena vjerujem da nam na kraju izvješća date i jedan dodatni poseban prilog. Napravite jedan iskorak i recite čemu nam je poslužilo ovo izvješće i što smo na osnovu njega zaključili i odlučili promijeniti. Ovo je sačinjeno na 180 stranica, ima ne znam koliko grafikona, tablica čudo jedno i djeluje da se netko stvarno potrudio. Ja ne bih doista željela podcijeniti uloženi trud, međutim mislim da ovdje stvarno ne vrijedi čim više tim bolje. I doista podržavam kolegu koji je govorio u ime kluba SDP-a da ovo izvješće treba koncipirati drugačije. Meni je jasno da ovo izvješće je rezultat toga kako radimo. o tome se zapravo i radi. Trebalo bi ovom problemu pristupiti drugačije, vjerujem da bi i onda ovo izvješće izgledalo drugačije. Dakle, u ovoj šumi podataka, numeričkih podataka je jako teško naći odgovor na pitanje kao što je što se u RH radi na prevenciji i koliko se iz proračuna izdvaja za prevenciju? Da li smo neki od programa koji se provode na lokalnoj razini prepoznali kao iznimno uspješan program kojeg ćemo predložiti da se koristi i na nacionalnoj razini? Ja znam da takvih programa ima. To je trening životnih vještina kojeg smo proveli u Primorsko-goranskoj županiji koji je dao fenomenalne rezultate. Provodimo ga već dugi niz godina i pokazao je da u one škole u koje se ušlo sa takvim programom dakle treningom životnih vještina u kojem se uči mlade ljude kako da budu samosvjesni i snažni, kako da se odupru svemu onome što danas predstavlja izazov u današnjem svijetu i životu. Dakle, pokazalo se da su takvi mladi ljudi puno otporniji na izazove kao što je alkohol, kao što je droga, kao što je pušenje itd. Jako je teško iz ovog izvješća dobiti odgovor na pitanje što radimo sa mladim eksperimentatorima? Što radimo na ranom otkrivanju ovisnika? Koliko trošimo na te aktivnosti? Postoje li programi na nacionalnoj razini u tom smislu? Koje lokalne projekte ili županijske podržavamo? Da li smo zadovoljni sa radom županijskih centara za borbu protiv ovisnosti koji su prije 5 godina prešli u nadležnost Zavoda za javno zdravstvo? Da li imamo namjeru osnovati državnu komunu? Pa mi danas imamo situacije da roditelji dižu hipotekarne kredite da bi svoju djecu uputili na odvikavanje u strane komune ili ovdje gdje također koštaju. Dakle, moramo se kao društvo pozabaviti s tim problemom na drugačiji način. Što radimo na resocijalizaciji odnosno na rehabilitaciji i na resocijalizaciji? Koje programe provodimo u tom smislu? I da li su ti programi bili uspješni u 2009.? Ako nisu mijenjajmo ih jer su namijenjeni ljudima. Ako ne koriste našim građanima nemaju apsolutno nikakvoga smisla. Dakle, numerički podaci kojima je ovo izvješće krcato su potrebni naravno, ali nemojmo ih dovoditi do apsurda i nemojmo na koncu konca i zloupotrebljavati. Oni nam trebaju da bismo bili svjesni koliko neki problem jest problem, moramo ga brojkama pokušati izraziti. Ali on nam služi da bismo pratili učinke onoga što radimo. Dakle, numerički podaci nam govore ili nam trebaju govoriti koliko smo uspješni u programima, u projektima koji se provode, koliko smo uspješni u prevenciji. Prema tome, reći da su podaci stabilni za mene je ne razumjeti suštinu stvari. Mislim da svi skupa ovdje znamo jako dobro na kojim razinama moramo djelovati kako bismo u budućnosti ovaj problem sveli na najmanju moguću mjeru. I mislim da svi ovdje koliko god nas ima znamo da je to prevencija i to ona primarna prevencija koja podrazumijeva akcije i djelovanje u vrijeme dok problem ovisnosti još ne postoji kod mlade osobe. Dakle, ta prevencija omogućava da mladi ljudi budu objektivno informirani o drogama i njihovom djelovanju na zdravlje, puno prije nego što dođe u situaciju da li droga da ili da li Pa ima jedno istraživanje koje je nedavno napravljano u Osijeku koje pokazuje da mladi ljudi sa 12 godina započinju sa inhalatornim sredstvima i sa marihuanom, s 15 su već probali teške droge. Ali istraživanja pokazuju da 90% 15-godišnjaka smatra da okolina treba bolje informirati o štetnosti droga i da te informacije žele dobiti u svojim školama. Drugim riječima da se zaključiti da ih ne dobijaju u svojim školama. I tu stojim čvrsto kod tvrdnje da se školski preventivni programi ne provode u svim školama. Ne provode se iz različitih razloga, ali o tome nekom drugom prilikom. Hvala lijepo. Imamo prijavu replike. Uvaženi kolega Šime Lučin. Izvolite kolega. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice nije samo problem što je ovo izvješće ovako kako jest. Nebitno da li su to numerički pokazatelji ili statistički. Međutim mene više brine interpretacija. Recimo konkretno državni tajnik se potrudio da javnost uvjeri kako nije 71% svih kaznenih prijava za posjedovanje. za posjedovanje. Klima državni tajnik glavnom da nije. Ja ću pročitati. "Prema podacima Državnog odvjetništva kretanje broja prijavljenih osoba za kazneno djelo iz članka 173. Kaznenog zakona u posljednje 3 godine bilježi pad broja prijavljenih po svim dobnim skupinama. ukupnom kriminalitetu vezano za drogu, kazneno djelo posjedovanja droge iz članka 173. kaznenog djela sa 71,7%". Dva pasusa niže "maloljetnici su nešto više 76,7%". E sada meni nije jasno zašto se trudimo da pokažemo nešto drugačije stanje nego što jeste. Očito da nešto u ovoj priči ne štima i to je ono što ja samo želim pokazati i ukazati. Podsjetit ću vas, prije godinu i pol dana iz vladinog Ureda za suzbijanje droga došla je također inicijativa za dekriminalizaciju lakih droga. To je završilo na takav način da su stručni ljudi iz ureda koji se bave ovim poslom dobili po prstima i onda su reterirali. E sada ne znam, ja se ipak nadam da nešto kada se kaže u Vladi da se zapravo pokazuje da se misli ozbiljno i da će se nešto napraviti. Ne radi tog i radi našeg puta prema EU i slično jer tako imaju većina europskih zemalja, nego radi nas samih. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku, kolegica Jerković. Izvolite. Hvala lijepo. Apsolutno se slažem s vama kolega Lučin. Iskoristit ću ovu repliku da vam ispričam jedan apsurd o kome ste možda i sami čitali. A on govori vrlo zorno o tome koliko neki puta sustav doista ne funkcionira. I ne funkcionira u ime onih i za one za za koje bi trebao funkcionirati. Zamislite apsurda da je diler koji je pao zbog tog što je pokušao policajcu prikrivenom policajcu prodati heroin u vrijednosti od 15 tisuća eura došao na sud. I znate što je bila odluka na tom sudu, kaže "Diler je od županijske sutkinje tražio da mu se pokriju troškovi nabave heroina što je ona prihvatila, a Vrhovni sud potvrdio kao dobru odluku". Znači što možemo zaključiti, stvarno mu se isplatila investicija. Pa dođe ti da se pitaš tko je ovdje lud. Hvala. Hvala. Imamo i prijava za dvije ispravke. Uvažena kolegica Đurđica Sumrak, izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. Evo ispravila bih netočan navod kolegice kad govori da se ne zna koliko Hrvatska država izdvaja na prevenciju zaštite od droge. upravo je to rekao i gospodin državni tajnik, u Republici Hrvatskoj se za provedbu programa, znači to je onaj dio kampanja, programa, što je jako važno, prevencije i suzbijanja zloupotrebe, u 2009. utrošeno je 87 milijuna i 437 kuna kuna što je znači u odnosu na 2008. povećanje od 4%, a ukupno su županije i država uložile u takve programe i projekte 99 milijuna. Ono što je važno isto i što je što je netočno, a rekli ste da ne postoji jedan u najnižim znači razinama, znači od djece, od djece, od vrtića pa škola postoji. Upravo smo mi, mislim da je to bilo, je, 4. lipnja 2010. u ovom Saboru izglasali Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje do 2014. Ja osobno znam, oprostite samo sekundu, da se jako puno kampanja radi na tome, stop drogi, ne drogi što je jako važno. Uključuju se i estradni pjevači, umjetnici koji su bili znači u tom paklu pa su se liječili i to je jako važno i pozitivno. I doista se slažem da nema lakih i teških, nego su samo droge i opijati, a onaj tko se nije upoznao s tim problemom može se doista zalagat za dekriminalizaciju. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa kolegica Jerković je rekla da se zloupotrebljavaju numerički podaci i da se ne pozna suština stvari. Pa netočno je apsolutno, tko bi normalan zloupotrebljavao takve podatke. Druga stvar, da se ne pozna suština stvari je da se bori za svaki život jer je smrtnost u toj populaciji daleko veća nego u istih vršnjaka iste dobi. I spomenuli ste naravno i provođenje Akcijskog plana i Strategije. A druga stvar spomenuli ste prevenciju, naravno i prevencija kao takva na svim razinama dakle i od škola, edukacije, naravno i Ministarstva unutarnjih poslova i Zavoda za javno zdravstvo itd., apsolutno prevencija da, ali ne na način glede legalizacije lakih droga kako se zagovara sa vaše strane. Hvala lijepa. Hvala. Nastavljamo s raspravom. Uvažena kolegica Suzana Bilić Vardić. Izvolite, kolegice. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa moram iznijeti svoje osobno zadovoljstvo što sam prva na redu poslije klubova i ove jedne pojedinačne rasprave u kojoj većina kolega i kolegica ovdje u ime klubova i u pojedinačnoj raspravi negativno o dostavljenome izvješću. Pa ću ja odmah na početku reći da ću podržati ovo izvješće i pohvalit ću ga, a reći ću i zbog čega. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u 2009. godini koji je Vlada dostavila Saboru na raspravu i usvajanje potvrda je ozbiljnosti pristupa i visoko profesionalnoga rada svih institucija Hrvatske države zaduženih za borbu protiv ove pošasti suvremenoga svijeta, na čelu s Povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe droga Vladi Republike Hrvatske i Uredom za suzbijanje zlouporabe droga. I zbog toga ću i na ovome mjestu iskazati svoje žaljenje što s nama danas nije i predstojnik Vladinog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, ne umanjujući pri tome značaj i ulogu koju ima državni tajnik. Podaci koji nam daje ovo 10. po redu izvješće Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i nacionalnog koordinatora zaduženog za poticanje i usmjeravanje svih mjerodavnih tijela za borbu protiv zlouporabe droga, kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini, pokazuje ostvarenje dvaju temeljnih ciljeva: smanjenja ponude i potraživanja droga, s kojim možemo biti zadovoljni u mjeri u kojoj su i podnositelji izvješća koje je sveobuhvatno, pregledno i kvalitetno kako u formalnom tako i u sadržajnom dijelu zadovoljni. Ja sam odmah na početku rekla da prihvaćamo ovo izvješće i da sam zadovoljna njime zbog toga što je ono pokazatelj da se samo koordiniranim radom dakle svih državnih tijela zaduženih za borbu protiv droge kako državnih tijela na nacionalnoj tako i tijela na lokalnoj razini mogu postići ovakvi rezultati, a rezultati su stabilnost Dakle izvješće nije isto, ja znam da je pojedinim kolegicama i kolegama teško čitati 178 stranica ovoga izvješća, ali izvješće nije isto, izvješće je dovoljno kritično prema stanju u području borbe protiv suzbijanja zlouporabe droga, daje mjere i naznake iako se bavi svim onim što je što je država u protekloj godini učinila na tome području, daje inicijative, ukazuje na probleme koje treba riješiti. A s druge strane, ovo izvješće je potvrda ne samo koordiniranoga rada nego i toga da se stvari ne mijenjaju preko noći. Rekla sam u uvodu da je ovo 10. ovako koncipirano izvješće sa pokazateljima sa kojima možemo u određenoj mjeri biti zadovoljni. Ne mogu se složiti sa onima koji su rekli da nismo uspjeli jer nema porasta liječenih. Mislim da je državni tajnik u svome odgovoru dobro dobro rekao da svaki novo liječeni koji je ušao u sustav, a takvih je u prošloj godini bilo manje, je izvlačenje onih pojedinaca iz sive zone, a svaki liječeni u sustavu registriranih više je produljenje života onima koji su ovisni o drogama, a za koje se sustav odnosno država na određeni način brine. Jako mi je žao što kolege nisu uočile da u prošloj godini, godini gospodarske krize i recesije u kojoj se i Hrvatska našla, sredstva za borbu protiv zlouporabe droga nisu smanjena, dapače povećana su. Povećana su koliko i na razini države, dakle iz državnoga proračuna za 4%, povećana su jednako tako i iz županijskih proračuna pa je ukupno povećanje sredstava za 6,8%, dakle nekih nekih 90,5 milijuna kuna je utrošeno u prošloj godini iz županijskih i državnoga proračuna. Ono što želim reći i ukazati ovaj broj porast veliki od 34% od povećanog izdvajanja u borbi protiv, programi u borbi protiv zlouporabe droga na razini županije je sigurno rezultat provedbe kako Nacionalne strategije tako i akcijskoga plana u kojima povjerenstva županijska imaju važnu ulogu. Ali jasno opet tu naglašavam i na koordinirani rad. Kad pogledamo broj liječenih po pojedinim županijama ovisnika onda znamo da je 258,9 dakle skroo 259 osoba na 100000 stanovnika u radno aktivnoj dobi od 15 do 64 godine je prosjek na razini Hrvatske. Sedam županija ima veći prosjek. Kad pogledamo povećanje izdvajanja dakle, koliko je lokalna zajednica zainteresirana i koliko pomaže i pripomaže u borbi protiv ove pošasti nisu nam podaci takvi. Dakle, oni koji imaju najveći broj liječenih ovisnika njihova izdvajanja nisu u svih ovih 7 županija jednaka, odnosno nisu jednako izdvajali. A raspon izdvajanja je stvarno od 20 županijskih proračuna od 22000 pa do 3 milijuna, više od 3 milijuna kuna koliko izdvaja čini mi se Primorsko-goranska županija. Mislim da možemo biti i zadovoljni smanjenjem broja umrlih biti i zadovoljni smanjenjem broja umrlih u protekloj godini od 116 u 2008. Taj broj se u 2009. zadržao na brojci od 89. Neću ponavljati da je svaki izgubljeni život jednako jednako vrijedan, odnosno da ga je šteta. Ali mislim da je i ovo pokazatelj uspjeha koji se evo u sustavu liječenja prevencije i svega ostaloga pokazuje ovako koordiniranim i sveobuhvatnim radom svih institucija sustava. Rekli smo da je u prošloj godini, odnosno u 2009. godini da je u Hrvatskoj bilo, djelovalo dakle uz ove institucije djelovale su i udruge i terapijske zajednice. U Hrvatskoj je djelovalo 8 terapijskih zajednica sa 32 terapijske kuće. Molim državnoga tajnika i one koji su radili ovo izvješće da na stranici 49 poprave podatke, pa da umjesto tablica je 24 koja daje županijsku rasprostranjenost terapijskih kuća, da se tu umjesto 12, ovdje piše 11 županija i grad Zagreb na kojima su rasprostranjene terapijske zajednice i terapijske kuće, na mjestu kod zajednice susret ispravi i da se Brodsko-posavska županija u kojoj inače djeluje terapijska zajednica susret, odnosno terapijska kuća Ivanovac u općini Okučani da se to pripiše onoj županiji koja, na čijem području se to nalazi, a to je Brodsko-posavska županija koja i na taj način daje svoj doprinos u provedbi Nacionalnoga programa, Nacionalne strategije i akcijskoga Programa za borbu protiv zlouporabe drogama. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolegice. Imamo prijavljeno nekoliko replika. Najprije uvaženi kolega Kundić. Izvolite kolega. Poštovana kolegice Suzana Bilić Vardić. Evo ga, ponukan ovom vašom izvanrednom raspravom koja je vrlo kvalitetno oslikala našu situaciju. Ja se nadovezujem i na vaše mišljenje da je ovo jedno izuzetno kvalitetno izvješće jer mi se ne nalazimo na satu beletristike, nego se nalazimo na žalost na analizi stanja koje je vrlo teško i koje vrlo problematično kad govorimo o ovisnosti o drogi. Naravno, numerički prikaz te situacije je nužan, jer na taj način možemo komparirati razliku između godina, znači između prošle godine, ove godine i pomake koji se tu postižu, a oni su usuđujem se reći fenomenalni. Istaknut ću samo još nešto kolegice ono što niste rekli da vas nadopunim, da ne bi ostalo u zraku, a to je ovo. Naime, ove godine, znači 4. lipnja Vlada Republike Hrvatske, naglašavam Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu socijalne skrbi za razdoblje znači od 2010. i 2014. Ma koliko god suhoparno zvučalo nastavit ću i dalje. Ovo je prvi dokument koji objedinjuje preventivne strategije koje imaju za cilj suzbijati, sprječavati pojavu svih oblika ovisnosti među djecom i mladima, te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti što uključuje prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu, pušenju, Internetu, klađenju i druge vrste ovisnosti kod djece. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Odgovor na repliku uvažena kolegica Bilić Vardić. Izvolite kolegice. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Kolega Kundić, zahvaljujem vam što ste me podsjetili na onaj dio o kojem nisam govorila iako je bilo govora o tome. Ja ću iskoristiti također i ovu prigodu pohvaliti Vladu Republike Hrvatske za donošenje i ovoga dokumenta za koji sam sigurna da je proistekao dijelom iz Izvješća koje daje vladin Ured za za suzbijanje droga. Jer tu su dana stanja, tu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa daje svoja Izvješća o provedenim mjerama, o provedenim programima koji se u školama rade. I da bi poželjet jasno uspjeh u provedbi ovoga dokumenta vladinoga, iako sam sigurna da je i do sada u školama i u odgojno-obrazovnome sustavu u Republici Hrvatskoj bio niz preventivnih programa koji su kako su kako su neki rekli ne provode se u svim školama evo ga sad ovoga dokumenta koji će obvezati sve škole, dakle da svim učenicima u sustavu program prevencije ne samo u borbi protiv droga nego i ostalih ovisnosti bude dostupan i da da svoj puni uspjeh. Hvala lijepo. Dalje se za repliku javila uvažena kolegica Romana Jerković. Izvolite kolegice. **Jerković, ja moram reći da se od cijelog vašeg izlaganja ja slažem s vašom prvom rečenicom, a to je kad ste rekli da ćete podržati ovo izvješće. I ja ću ga naime podržati, međutim sve ostalo što ste rekli doista mi je vrlo, vrlo teško prihvatiti. I zato sam vam i replicirala, jer mi se čini da ste se možda čak i zbunili i da ćete se sada u replici ispraviti. da je broj umrlih, da sa brojem umrlih možemo biti i zadovoljni. Ja bih se od broja umrlih kolegice naježila, jer istina jest da je u 2009. bilo u određenom postotku manje umrlih, negoli 2008. godine, ali 2009. godine umrlo je preko 80 mladih ljudi, 80 i nešto života, pa to je izraženo u razredima školskim 3 i pol, 4 razreda. Meni je to grozno. Meni to, ja ne mogu s tim podatkom nikako biti zadovoljna. Rekli ste da to govori o uspješnosti Vlade, o uspješnosti programa. Ne, suprotno. Ja mislim da baš to govori koliko smo neuspješni, koliko nije dobro, nije dobar način na koji radimo, i da moramo mijenjati stvari. Dakle broj umrlih je praktički iz godine u godinu sve veći. Broj onih koji su na amfetaminima je sve veći. Od prvog uzimanja droge, pa do liječenja prođe 6 do 7 godina. to je strašan podatak. Dakle ta stabilnost o kojoj vi govorite i stabilnost s kojom ste zadovoljni, za mene je potpuno obeshrabrujuća i ukazuje da nam treba jedan potpuno novi pristup ovoj problematici. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolegica Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Jerković, ja razumijem da vi ne možete, da ne možete biti zadovoljni ovim izvješćem, ali lijepo od vas da ćete ga podržati. I hvala što ste me upozorili, ako je to tako zvučalo ja naime i sada ponavljam da u borbi za svaki sačuvani život i produženi, i to sam rekla kad sam rekla da i broj umrlih u prošloj godini pokazuje ipak uspjeh provedbe svih mjera za koje, nacionalne strategije i akcijskoga plana, jer kolegice draga ja jako dobro razumijem što znači svaki život, dolazim iz grada u kojem je tijekom Domovinskoga rata poginuo razred učenika, kad već uspoređujete ove sa razredom, 27. djece u Slavonskome Brodu poginulo je u Domovinskome ratu. Prema tome, jako dobro znam što je i jedan sačuvani život,

zadovoljstvo ili nezadovoljstvo izvještajem, i doista većina rasprave je bila na temu da li je netko zadovoljan, nezadovoljan, ili manje zadovoljan sa izvještajem, nije dobar pristup po meni kad raspravljamo o ovoj temi. Nije suština da li je netko od nas zadovoljan tekstom izvještaja, nego da li smo zadovoljni rezultatima provedbe i plana i akcija, da li smo zadovoljni rezultatima. Od toga će biti korisne rasprave, o tome, a ne o papiru. Ja sam izvještajem djelomično zadovoljan, reći ću zašto ne, ali kad ga čitate u njemu piše da su svi sve napravili. Dobro. Je li to maksimum? Je li treba nešto mijenjati, dorađivati, bolje organizirati, više novaca osigurati? Je li bilo bar jednog propusta negdje da bi moglo biti još bolje? To zamjeram izvještaju. Ja razumijem autore izvještaja da ističu pozitivne stvari, ali uvijek u takvim izvještajima prvo idem tražiti što oni Parlamentu predlažu a da bude još bolje. I na kraju, gospodine državni tajniče, hvala vam što ste ovdje, ali ja vjerujem da problem ovisnosti o drogama nije samo javno-zdravstveni problem, zamjeram vašim kolegama iz policije, pravosuđa, državnog odvjetništva, i prosvjete što nisu ovdje, jer ovo je objedinjeno izvješće aktivnosti svih tih državnih tijela, i naprosto ne mogu vjerovati da Ministarstvo prosvjete nikoga ne zanima što mi o tome mislimo, da to ne interesira nikoga u Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu unutarnjih poslova, državnom odvjetništvu, a posebice sam iznenađen što ovdje nema nikoga iz Vladinog ureda nadležnog za te poslove. Mislim da je to bezobrazno ponašanje prema nama, jer ako je itko ovdje s vama trebao sjediti, ako svi ostali nemaju interes čuti nas, onda je čelni čovjek Vladinog ureda danas trebao biti ovdje.

bi, onda ne bi bilo vaših primjedaba da u ovome izvješću ne stoji, da se ne ukazuje na probleme, da se ne ukazuje na manjkavosti, kao i da se ne daju inicijative i prijedlozi rješenja za ubuduće. Hvala. I za repliku se javila uvažena kolegica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Evo kolegice Suzana, složit ću se s vama s najvećim dijelom vašeg izlaganja. Ja ću ovu repliku evo iskoristiti osvrćući se na medijski eksponiranu temu, evo iz Zadarske županije u proteklih 15-ak dana, naime udruga Nada, to je udruga roditelja liječenih ovisnika, koji traže da se pod nadzor stavi uzimanje metadona, znači uopće supstituta, odnosno zamjenske terapije, ali i otvaranje detoksi jedinice u Zadru. Evo s obzirom na to je da je velik broj liječenih ovisnika upravo u Zadarskoj županiji. Međutim na to imam evo suprotstavljena nekako mišljenja, pa ovom replikom želim nekako otvoriti ova pitanja, odnosno pokušati čuti ostala mišljenja. Zanima me znači je li točno da neki ovisnici, ali i liječnici govore da se teže skinuti sa metadona, nego s heroina. I drugo pitanje, postoji li evo evo …/Ne razumije se./… lijekova koji se daju na liječnički recept, a među njima je svakako i ovaj metadon. Je li to razlog da se evo pročitala sam u medijima nedavno, u SAD-u da više ljudi konzumira metadon, nego što ih ukupno konzumira i heroin i kokain zajedno. I evo danas je bilo u raspravi dosta toga o nekako posljedicama i tako, a čini mi se da preventiva uvijek zakazuje i da bi se puno više trebalo raditi raditi u obitelji, možda i voditi računa o tome da je granica odrastanja puno niža, i da su roditelji najčešće nespremni da je njihovo dijete odraslo već u 11., 12. godini, da se teško nose upravo s tim.

protiv zlouporabe droga upravo prevencija koja ne treba krenuti samo u školi, odnosno u predškolskoj ustanovi, ona treba krenuti iz obitelji. Nadam se da niste i pohvaljujem, pohvaljujem vašu zainteresiranost za ovu problematiku predstavljajući problem koji se javlja u vašoj županiji, u Zadarskoj županiji i Zadru iz kojeg dolazite sa velikim brojem ovisnika ovisnika i sa pitanjima koje obitelji, odnosno majke ovisnika postavljaju. Ali, gospodine državni tajniče ja sam sigurna da na pitanje da li metadon je zlouporaba lijekova treba odgovoriti struka, a kolegice Marinović vama svaka čast što se i na ovaj način zalažete za rješavanje problema koji muče vašu županiju u ovoj problematici. Hvala lijepo. Nastavljamo s raspravom, a na redu je uvaženi kolega Šime Lučin. Izvolite kolega Lučin. **Lučin, Pa slažem se s onima koji misle da Sabor nije mjesto da raspravljamo oko toga da li da ili ne metadonska terapija. Tu se ni stručnjaci ne slažu, ali ako već o tome govorimo onda moramo imati i tu socijalnu dimenziju ne samo medicinsku. Međutim, ono što bi htio naglasiti, a što nisam imao vremena kad sam govorio u ime kluba reći, dakle evo recimo ovako – pretpostavimo da je usklađivanje Kaznenog zakona, članka 173. uvjet za zatvaranje Poglavlja 23. o pravosuđu i zamislite da se za mjesec dana nađemo u situaciji da budemo morali usvojiti jednu od mogućih varijanti izmjena Kaznenog zakona članka 173. Ja ne vjerujem da je to uvjet, ali ja to pretpostavljam. Moje pitanje vama, pogotovo vama koji i nakon izjava vašeg ministra o dekriminalizaciji ponovno izjednačavate dekriminalizaciju i legalizaciju. legalizaciju. E, zamislite se malo oko toga. Dakle, ako već govorimo o tome da ne postoje lake i teške droge. Dakle, to je možda krunski argument za kojega bi se ja ustvrdio i na osnovu kojega bi se ja usudio ustvrditi da je ovo prostor i primjer gdje politika, dakle ovaj Sabor pa onda ako hoćete i Vlada neće da posluša struku. Ja bih volio da su ovdje recimo i državni odvjetnik, šef kriminalističke policije, predstojnik ureda, nekoliko glavnih liječnika koji se bave ovisnošću u Hrvatskoj, dakle stručnjaka pa recimo čak i ministar pravosuđa. Ja vas uvjeravam da svi oni koji dovoljno poznaju ovaj problem znaju što treba napraviti. Na kraju krajeva to ne bi bila naša izmišljotina da priznamo da imamo lake i teške droge. Dakle, negirati da postoje lake i teške droge to vam otprilike ovako izgleda – kao kazati da su aspirin i nekakav recimo antibiotik isti lijekovi, da se koriste za iste svrhe itd., itd. Ja ne znam da li ima potrebe da ja vama nabrajam koje sve zemlje su legalizirale lake droge koje po vama ne postoje u terapeutske svrhe? Svugdje u svijetu je kazneno djelo teška droga, svugdje u svijetu, ali laka ne. E, mi u Hrvatskoj ne govorimo o tome u Hrvatskom saboru, mi govorimo o dekriminalizaciji. E sad, zašto ja ne znam neće da pristanemo na to? Ne razumijem. Evo, dakle pročitajte recimo od prije par godina imate izvješća državnog odvjetnika pa imate i neke stavove izrečene u različitim javnim nastupima ljudi iz krim policije koji se bave ovim poslom. Jednostavno su zagušeni sa borbom protiv ovisnika, odnosno onih koji posjeduju droge. I ne ostaje im ni prostor ni materijalna sredstva da se bore protiv organiziranog kriminala jer se moraju baviti s ovisnicima. I to sve proizlazi iz toga što mi nećemo da priznamo da postoje lake i teške droge i nećemo da priznamo da postoji razlika između onih koji dilaju i onih koji su bolesnici, koji su ovisnici, koje treba liječiti, a ne zatvarati da bi se bildale statistike. Jer statistike bile one i numerički pokazatelji zapravo ne znače ništa. I jedan život, a kamoli 90 života je previše koji se izgube na razini godine zbog zlouporabe droga. Dakle, ja još jednom plediram, ali zapravo predložit ću nešto. Zašto ovaj Sabor, mi izbjegavamo često, evo može preko nekog odbora, zašto mi ne bi zapravo na ovu temu održali jednu stručnu raspravu, Mi svi ovdje razgovaramo o toj temi sa različitih nekakvih stajališta koja su uglavnom ideološka ili svjetonazorska kako hoćete, zašto ne bi pozvali dakle kao što sam rekao stručne ljude koji se bave ovom problematikom da nam objasne zapravo što je to droga, kakve su razlike, da li ima razlike ili nema kao što vi kažete, da li je bolje dekriminalizirati, da li je bolje legalizirati itd. Vidite, dok se mi zapravo ovdje još uvijek ne znam koliko godina 10 ili 8 godina nakon, dakle od zadnjeg pokušaja izmjene KZ-a, ne zadnje, jedne od zadnjih 2003. natežemo oko toga zapravo da li postoje lake i teške droge, da li treba dekriminalizirati ili ne drogu mi imamo sve veći i veći problem. Ne znam, možda nekoga zadovoljava ovakav tip izvješća gdje se fino to pobroji pa se kaže vidite koliko smo novca izdvojili za tu borbu itd. Međutim, nema ozbiljnijih pomaka, nema ozbiljnijih pomaka. I dok ne bude ozbiljnijih pomaka ja ne mogu pristati mirit se s ovakvim izvješćima. Mene ne interesira zapravo izvješće ko izvješće nego me interesira problem. Ja ne znam zašto vladin ured ili sama Vlada na osnovu ovog izvješća nije dala nekakve zaključke, napisala prijedloge, mišljenja što bi trebalo napraviti da to bude bolje. Ili možda Vladu i i zadovoljava i vas s te strane tamo što piše u ovom izvješću, ali mene ne zadovoljava. Mene to ne zadovoljava. I neće me zadovoljiti sve do onog momenta dok ja ne vidim da su napravljeni ozbiljni iskoraci. Pa možemo se mi baviti koliko hoćemo s time da li je napravljeno ovo ili ono, da li je pravo ovo ili ono, da li su u pitanju lake, da li teške, da li legalizacija, dekriminalizacija, ali dok mi imamo ovaj problem ovako izražen i dok ne razumijemo da moramo radikalno pristupiti, radikalno na drugačiji način rješenju ovog problema ništa se neće dogoditi. Ja sam zapravo imao ideju kad sam govorio u ime kluba da pročitam svoju diskusiju od prije godinu dana. Onda sam zapravo shvatio da nema smisla iako je ono u jednom dijelu ista kao i ta diskusija, ali nisam htio upotrijebiti iste riječi. Ali uvjeren sam da svi vi koji ste do sada diskutirali otprilike su vaše diskusije iste kao i prije godinu dana. E sada zašto mi svake godine ponavljamo kao papagaji jednu te istu stvar. to meni nije jasno. Milim da nas za to ne plaćaju porezni obveznici. Porezni obveznici nas plaćaju da pokušamo riješiti otvoriti prostor da se riješi neki problem. Ali očito još uvijek nije sazrela situacija. Na kraju vam moram reći da ja polažem nadu u ministra pravosuđa i njegovu izjavu i da će ovaj problem bez obzira na različite poglede i stajališta zapravo biti riješen, odnosno da će barem maleni pomak ili iskorak bolje reći biti napravljen. Hvala lijepo. Hvala kolega Lučin. Za repliku se javio uvaženi kolega Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Lučin naše razlike kada je u pitanju stav vezan za droge, teške, lake i dekriminalizacija, ne koristim pogrešan izraz i ne mislim na legalizaciji nego o dekriminalizaciji je naprosto razlika u stavu. Dakle, ja ću uvijek ostati u uvjerenju kako dekriminalizirati nešto je zapravo šteta sa većim posljedicama. Ako vjerujem u to onda ću biti dakako stalno protiv toga postupka. Poznato je da droga droga počima na način da netko bude sklon i da prihvati opijanje, pušenje, prvi puta proba neku psihoaktivnu tvar i onda na koncu preraste to u što preraste. Poznato je također da ne znam od prvog uzimanja neke tvari takve do dolaska u bolnicu prođe desetak godina. Poznato je i pozdravljam što će od ove godine u Hrvatskoj i u dječjim vrtićima raditi na prevenciji kada je u pitanju uzimanje i odvikavanje odnosno poduka u smislu štetnosti uzimanja psihoaktivnih tvari i prepoznavanja djece koja bi možda mogla biti sutradan izložena toj pojavi. Dakle, ne radi se o tome da je problem on je problem ali on je nevažna po meni problem da je tamo ne znam ni ja sudstvo ili ne znam tko zatrpan ovim i onim, nego je puno veći problem u tome što će zapravo oni koji uzimaju sada laku drogu sutradan gotovo sigurno u velikoj mjeri ili najveći broj njih se regrutirati za teške i za velike i sa teškim i sa velikim posljedicama. I to je zapravo pitanje o kojem trebamo razgovarati, a nikao ovdje na određeni način jedni jedni drugima postavljati zamke tipa što znači što je u nekoj državi, kako imaju druge države, da li su uveli ovo ili ono pravilo itd. treba gledati na učinkovitost sustava. Dakle, ako smo primijetili da je ovaj sustav ipak uz sve probleme učinkovit. Učinkovit u smislu da se nosi s tim problem, da recimo evo imamo i u statistici da nema ne znam da se smanjuje i kad se gleda broj broj pacijenata koji se liječe i novootkrivenih pacijenata itd. dakle sustav kontrolira stanje i treba ga u tom smislu pozdraviti. Moja potpora ovom izvješću i svima onima koji se bave ovim pitanjem u tome smislu. I završno. Najvažnije je nikada ne početi, dakle najvažnije je nikada nitko neće uzimati drogu ako je nikada nije uzeo prvi pita. Dakle, taj prvi puta treba spriječiti. I doprinos neuzimanju prvi puta neke supstance sigurno nije dekriminalizirati laku drogu. **Friščić, Josip Kolega Bagariću razlika između mene i vas je sljedeća. Što ja pokušavam nešto predložiti jer mislim da ova situacija nije dobra. Mene ne zadovoljava ovako stabilna situacija. Ne, ne. Ne znam nisam siguran. Vidite ja sam nešto predložio. Nisam to predložio što sam to isisao iz prsta, nego zato što sam čitao literaturu, što sam se konkretno susretao s tim problemom i nešto sam o njemu naučio. I zapravo ja predlažem to i vi to ne prihvaćate. Pa dajte nemojte najgore je ako se zadovoljimo sa ovim stanjem status quo. Nisu nikakve zamke, nikakve smicalice. Vidite, vi opet polazite od jedne teze da je problem u tome ako je netko zapalio jedan džoint da je to put ka ovisnosti. Da je to točno, dopustite da vam kažem Prije dvije godine istraživanja koja su rađena ili tri u HRvatskoj, pokazalo je da je 30% srednjoškolaca probalo drogu. Po toj logici zapravo znate koliki bi mi broj ovisnika imali? A znate priču o testiranju talijanskog parlamenta. Pa tamo bi onda svi bili narkomani da je vaša teza točna. Da je ovisnost i ovisnost ista, nije točno. Da svi koji puše i piju idu ka drogi. To bi značilo sljedeće da 300 tisuća alkoholičara kojih ima evidentirano u Hrvatskoj zapravo da su svi danas danas sutra narkomani. Ma to nije točno. To nije moja izmišljotina, to nije moja priča, to je stvar struke. Zapravo ja vam o tome govorim. Nemojte slušati drugu stranu koja vam je suprotno Dajte ajmo se dogovoriti, ajmo organizirati okrugli stol i pozvati. Vi pozovite stručnjake, rekao sam iz ovih sfera. Pa zamislite što će vam reći pitajte reći pitajte predstojnika vladinog ureda. On je to javno prije dvije godine rekao. Pitajte što će vam reći načelnik KRIM policije itd. Prema tome, ok ako vas to ne zadovoljava dajte kontra prijedlog, mene ne može zadovoljiti da iduće godine bude 85 mrtvih i da mi to konstatiramo kao uspjeh jer ih je ove godine 89. to mene ne zadovoljava. Evo tu se razlikujemo. **Friščić, Josip Za repliku se javila uvažena kolegica Romana Jerković. Izvolite, kolegice. **Jerković, Romana (SDP)** Imate pravo kolega Lučin kad kažete da je ovo izvješće prepuno apsurda i podataka za koje stvarno ne znam što nama parlamentarcima znače danas kada raspravljamo ne o golim brojkama, mi danas raspravljamo o Nacionalnoj strategiji. Mi danas raspravljamo o tome da li je ona dobra ili nije dobra i da li je sve ono što ona podrazumijeva zaživjelo ili nije zaživjelo. Našla sam jedan apsurd na strani 113 koji govori o zatvorenicima ovisnicima o drogama pa su podijeljeni po spolu, pa zatvorenici, pritvorenici pa jesu li na metadonu, jesu li na subotexu. doista apsurdno. I kao da nećemo priznat da je droga danas ogromna opasnost za razvoj mlađih naraštaja i da je krajnje vrijeme za stručne, za kontinuirane i za dobro organizirane aktivnosti i programe koji su usklađeni s potrebama i s realnošću. Ova rasprava kao da ukazuje da smo bezrazložni optimisti. Hvala. Nema potrebe za odgovor. 13,30 je prošlo. Dajem pauzu i nastavljamo u 15 sati s pojedinačnom raspravom. Prvi je na redu kolega Goran Heffer. Hvala